Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog zakona o carinskoj službi, prvo čitanje, P.Z. br. 242 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav, financije i državni proračun i zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu financija, Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Ukratko nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o carinskoj službi. Prije svega dakle, što se uređuje ovim prijedlogom zakona? uređuje se ustrojstvo, djelokrug, upravljanje carinskom službom, ovlasti, odgovornosti carinskih službenika, posebnosti u radno-pravnom položaju i materijalnim pravima carinskih službenika i disciplinsko sudovanje. Što se tiče razloga donošenja predloženog zakona, mislim da tu ćemo se svi složiti da u svakom slučaju i praksa na neki način i odgovornost koja se daje i koja je i stoji na leđima i ispred praktički carinske uprave nalaže zapravo da se dodatno treba pospješiti učinkoviti rad carinske službe, jasno određivanje prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika, a isto tako ovaj zakon treba staviti i u kontekst našeg pristupanja Europskoj uniji jer daljnje usklađivanje cjelokupnog hrvatskog carinskog sustava i položaja carinske službe u cjelini sa carinskim sustavom i carinskim službama u Europskoj Isto tako, treba reći da je za ovaj zakon i općenito preporuke posebne jedinice za HITRORez u dijelu carinske službe i djelovanja carinskih službenika je išla tako da smo uzeli čitav niz preporuka, zapravo i prijedloga i sugestija Što se želi postići ovim zakonom? Dakle, efikasnije suzbijanje kriminalnih radnja, svih oblika krijumčarenja, organiziranog kriminaliteta, terorizma, pranja novca i sive ekonomije. Isto tako, sprječavanje zloupotrebe izbjegavanja mjera carinskog nadzora, kao i zaštita cjelovitosti državne granice, zdravlja i sigurnosti ljudi, sigurnosti proizvoda, zaštite intelektualnog vlasništva, kulturnih dobara, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i nadzora nad robom dvojne namjene. Osim toga, naravno želi se postići ubrzanje protoka roba, a da se pritome ne ugroze elementi sigurnosti, već da se isti nesmetano odvija. Povećanjem ovlasti carinskim službenicima Carinske uprave Republike Hrvatske učinkovitije bi se ispunile i aktivnije zapravo njihova uloga u cjelovitom sustavu zaštite zajedničkog carinskog teritorija, a u provođenju mjera i radnji carinskog nadzora i provjera. I konačno što se želi postići, dakle je osiguranje materijalnih prava i uvjeta rada za rad ovlaštenih carinskih službenika zbog povećanja njihovih ovlasti, ali i u svakom slučaju ugroženosti u konačnici, naravno i njihovih života. Što se mijenja? Koje su najznačajnije izmjene, ja bih rekao poboljšanja na trenutno važeći Zakon o carinskoj službi? U dijelu povećanja ovlasti, dakle u svrhu otkrivanja carinskih i drugih prekršaja, kao i drugih kaznenih djela počinjenih kršenjem carinskih i drugih propisa čija je provedba stavljena nadležnost carinske uprave, predloženo je povećanje ovlasti carinskim službenicima na način da im se daje veća ovlast kontrole svih vrsta prijenosnih i prijevoznih sredstava na čitavom carinskom području Republike Hrvatske. Isto tako, u svrhu jačanja borbe protiv krijumčarenja i drugih oblika prekograničnog kriminaliteta, ukoliko postoje osnovane sumnje u izvršenje carinskog i trošarinskog prekršaja ili kaznenog djela, ovim zakonom je predloženo da ovlašteni carinski službenici, pod uvjetom naravno koji su prošli posebnu specijalističku obuku, pod određenim uvjetima mogu izdati zapovijedi, a i upotrijebiti sredstva prisile. Također, izmjene u ovom zakonu koje se zapravo detaljnije reguliraju u odnosu na postojeći, tiču se i materijalnih i drugih prava carinskih službenika, a vezana su i uz, naravno ova ograničenja, ograničenja, odnosno opasnosti koje sam malo prije rekao, dakle vezano uz smrt i trajni invaliditet. U svrhu zaštite ovlaštenih carinskih službenika koji obavljaju poslove suzbijanja krijumčarenja i borbe protiv drugih oblika kriminaliteta u međunarodnom prometu kao i njihovih obitelji, dakle predlaže se izdvajanje posebnih financijskih sredstava u slučaju njihove smrti za njihove obitelji, kao i za njih same u slučaju trajnog invaliditeta. Isto tako ono što treba posebno spomenuti i napomenuti ovim Prijedlogom zakona o carinskoj službi, dakle njega treba staviti u kontekst sveobuhvatne strategije i općenito borbe protiv korupcije. Dakle, ovim zakonom predviđa se i donošenja pravilnika za provođenje mjera koje bi poduzimala nadležna služba za unutarnji nadzor u carinskoj upravi nad zakonitošću rada carinskih službenika u carinskom postupanju. Predlaže se ustrojavanje disciplinskih sudova, a radi učinkovitijeg rada i jedinstvenog postupanja i objektivnosti u konačnici sve radi neovisnosti i efikasnosti rada istih. Treba spomenuti da su sve ovo mjere koje su i predviđene akcijskim planom koji ide uz Strategiju borbe protiv korupcije. Isto tako ovim zakonom pobliže se definira i rad carinskih službenika izvan Republike Hrvatske. nekoliko riječi o tome. Dakle, u svrhu omogućavanja obavljanja poslova na poziv međunarodnih organizacija ili obaveza koje proizlaze iz međunarodnih obveza uz zakon je predviđena mogućnost slanja carinskih službenika pod određenim uvjetima izvan zemlje. Hvala lijepo. Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 46. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine, raspravljao je o prijedlogu Zakona o carinskoj službi. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst samog prijedloga daje sljedeće primjedbe i prijedloge. Na članak 3. doraditi izričaju u točki 1. primjerice provozni postupak, proizvodi podložni posebnim porezima. Isto tako nije prihvatljivo da točka 16. bude u samom tekstu zakona. Nadalje, na članak 40. i ostale odredbe uskladiti sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju. Na članak 41. u stavku 2. pravno i nomotehnički doraditi izričaj. Na članak 53. preispitati rješenje iz stavka 1. radi li se uopće o naknadi, a pogotovo da li je u toj situaciji jednokratna ako se isplaćuje za svaka tri započeta mjeseca. Na članak 56. preispitati rješenje iz stavka 2. posebno točke 7. I na članak 96. nužno je pravno i nomotehnički doraditi izričaj jer se ne radi o trenutku stupanja na snagu ovog zakona, a prestanak rada središnje komisije za carinske prekršaje nije određeno, a niti je odrede. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 24. sjednici održanoj 28. siječnja 2009. godine Prijedlog Zakona o carinskoj službi i to kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru postavljeno je pitanje u svezi privremenog premještaja službenika u drugo mjesto rada udaljeno više od 80 kilometara od mjesta njegova stanovanja. Isto tako postavljeno je pitanje jeli ta udaljenost usklađena s odredbama Zakona o radu. Predstavnica Vlade Republike Hrvatske objasnila je članovima odbora, da je navedena odredba članka 53. Prijedloga Zakona o carinskoj službi povoljnija od odredbe Zakona o državnim službenicima koja propisuje da se državni službenik može privremeno premjestiti u drugo mjesto rada koje je udaljeno do 100 km. Također je iznijeto mišljenje o potrebi preispitivanja prevelikih ovlasti ravnatelja carinske uprave regulirane ovim prijedlogom zakona glede oduzimanja prava na obavljanje posla ovlaštenom carinskom službeniku. U svezi odredbe članka 40. prijedloga zakona, istaknuta je potreba da se u stavku 2. točka 5. matični broj građana zamijeni riječima: "osobni identifikacijski broj" jer osobni podaci o fizičkim osobama bit će sadržani u OIB-u a ne više u jedinstvenom matičnom broju građana.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 Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Važeći Zakon o carinskoj službi datira iz 2001. godine. Međutim posljednjih godina prilikom usklađivanja zakonske regulative s područja gospodarstva i financija s pravnom stečevinom Europske unije i u nadležnost carinske uprave uvršteno je niz novih poslova i zadataka što je eto nužno izazvalo i potrebu aktualiziranja Zakona o carinskoj službi. U tom smislu ovim se zakonskim prijedlogom preciznije navode poslove koje obavlja carinska služba, jasnije se razgraničavaju poslovi između ustrojstvenih jedinca carinske uprave, dakle središnjeg ureda i carinarnica, detaljnije se propisuju ovlasti carinskih službenika na poslovima carinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, carinske provjere i carinskih postupaka, utvrđuju se podaci koje u obavljanju svog posla prikuplja carinska uprava, njihovo evidentiranje, obrada i zaštita, definiraju se prekršaji iz djelokruga rada carinske uprave kao i način vođenja carinskog prekršajnog postupka i propisuju se novčane kazne za prekršaje. Značajan iskorak kroz ovaj zakon, a vezano za usklađivanje hrvatskog carinskog sustava s carinskim sustavom Europske unije napravljen je na poboljšanju rada carinske službe kroz jasnije određivanje prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika kao apsolutno najvažnijeg čimbenika efikasnosti cjelokupnog carinskog sustava. Naime, carinske službe unutar Europe unije nemaju samo fiskalnu zadaću iako ona jest najvažnije, dakle zadaću ubiranja carinskih prihoda i punjenja državnog proračuna, već imaju i vrlo važnu sigurnosnu zadaću koja podrazumijeva suzbijanje svih oblika krijumčarenja, organiziranog kriminaliteta, terorizma, pranja novca i sive ekonomije. Zatim zadaću zaštite cjelovitosti državne granice, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, sigurnosti proizvod, zaštite intelektualnog vlasništva, kulturnih dobara, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, te nadzora nad prometom roba dvojne namjene. I na kraju zadaću ubrzanja protoka roba, a da se pri tome ne ugroze svi naprijed navedeni elementi sigurnosti. Upravo radi što učinkovitijeg ostvarivanja nabrojenih zadaća, bilo je potrebno detaljnije urediti posebne ovlasti carinskih službenika kao što je nošenje oružja i uporaba sredstava prisile, zatim postupke obavljanja carinske kontrole kao što je zaustavljanje prijevoznih sredstava na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, a sve s ciljem efikasnije borbe protiv carinskih prijevara i krijumčarenja. Isto tako, radi bržeg i efikasnijeg provođenja carinskih postupaka što je upravo u funkciji ubrzanja protoka roba ovim zakonskim prijedlogom date su znatno šire ovlasti carinskim službenicima sa srednjom stručnom spremom. Ovo je očito jedna vatrogasna mjera uvjetovana nedostatkom kadrova više stručne spreme a vrijeme će dakako pokazati da li je ta mjera dobra. Ovim prijedlogom zakona propisane su određene posebnosti u prvima ali i obvezama i odgovornostima ovlaštenih carinskih službenika u odnosu na druge državne službenike, naročito vezano za prijem u carinsku službu, za premještaj na drugo radno mjesto, za provedbu unutarnjeg nadzora i kontrole te naročito posebne odgovornosti za povrede službenih dužnosti i vođenje disciplinskog postupka za takve povrede. U tom smislu bitno su proširene i ovlasti ravnatelja Carinske uprave. Naime, ravnatelj je ovlašten za pokretanje postupaka disciplinske odgovornosti zbog lake i teže povrede službene dužnosti ali i za donošenje rješenja o udaljenju iz službe u situaciji kada je protiv carinskog službenika pokrenut kazneni postupak ili postupak pred prvostupanjskim disciplinskim sudom carinske uprave zbog teške povrede službene dužnosti. Dakle, ravnatelj odlučuje o opravdanosti ostajanja službenika u službi ili njegovog udaljavanja iz službe u slučaju kada bi njegov nastavak obavljanja poslova mogao štetiti interesima carinske službe. Na ovakvo zakonsko određenje, usput to spominjem, oštro je reagirao Nezavisni sindikat carinika ocijenivši ga neustavnim iz razloga što bi u takvim slučajevima carinski službenik koji je udaljen s dužnosti mogao biti raspoređen na niže rangirano radno mjesto čak i ako mu se ne dokaže krivnja. S druge strane, zbog prirode posla i posebnih uvjeta rada proširena je lepeza pogodnosti za ovlaštene carinske službenike u odnosu na druge državne službenike od pogodnosti vezanih za privremeni premještaj na drugo mjesto, udaljenje od postojećeg više od 80 preko različitih nagrada i priznanja, novčanih pomoći dakako u skladu s potrebama i raspoloživim sredstvima pa sve do priznavanja staža osiguranja u povećanom trajanju. I na kraju ovog jednog općenitog osvrta jedna primjedba koju je spomenuo i predsjednik Odbora za financija. Dakle, u članku 40. ovog zakonskog prijedloga riječ je o poglavlju o prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka. Spominje se i matični broj građana i matični broj građana odgovornih osoba i matični broj pravne i fizičke osobe obrtnika. Ovaj prijedlog zakona dostavljen je u Sabor 19. prosinca prošle godine, dakle upravo u vrijeme najintenzivnije promocije i kampanje osobnog identifikacijskog broja. Između ostalog, dakako i kao važne antikorupcijske poluge i bez obzira na činjenicu da je Zakon o osobnom identifikacijskom broju stupio na snagu s 1. siječnjem 2009. godine svi ovi pogrešni termini trebali bi biti ispravljeni na način da se dakle zamijene OIB-om. I sad bih se vratila onoj najvažnijoj funkciji carinske službe, onoj fiskalnoj odnosno funkciji prikupljanja prihoda državnog proračuna od carine, od posebnih poreza ili trošarina, od PDV-a i drugih davanja koja se naplaćuju kod uvoza, izvoza i provoza robe. Kao građani i poslovni ljudi pojedinačno imamo i pozitivna i negativna iskustva i dojmove o tome kako carinska služba odrađuje ovaj posao naplate prihoda za državnu kasu. Što međutim o tome misli Državni ured za reviziju kao samostalno i neovisno državno tijelo kojem je upravo zakonska dužnost objektivno i nepristrano prosuđivati o prikupljanju i trošenju javnog novca? E, to je već nešto sasvim drugo. A o tome kako carinska služba izvršava svoju zakonsku obvezu Državna revizija u kontinuitetu već godinama daje uvjetno mišljenje. Takvo uvjetno mišljenje dato je i za 2007. godinu. A koji su to razlozi naveli Državnu reviziju na davanje uvjetnog mišljenja za 2007. godinu a i za prethodne godine jer razlozi su zapravo potpuno identični. Prvi razlog evo ja ću ga pokušati citirati, "Potraživanja za carine i carinska davanja koja su prema popisu na koncu 2007. iznosila 2,4 milijarde kuna te potraživanja za posebne poreze koja su prema popisu popisu na koncu 2007. iznosila 1,3 milijarde kuna nisu iskazana u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima carinske uprave niti u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima za državni proračun.". I drugi razlog: "Za posebne poreze nije sastavljen objedinjeni izvještaj o potraživanjima na razini carinske uprave i nije izrađena cjelovita analiza s prijedlozima za rješavanje problema potraživanja za koja se ocijeni da su nenaplativa.". Dakle, iz ovoga vidimo da je krajem 2007. godine carinska služba potraživala 3,7 milijardi kuna nenaplaćenih carina i carinskih davanja i nije zapravo poduzimala ništa vezano za naplatu. Kada je Klub zastupnika SDP-a prošli tjedan branio svoj antirecesijski program pitali ste kolegice i kolege kome uzeti u državnom proračunu da bi se primjerice u cijelosti uplatio nedostajući temeljni kapital HABOR-a što smo između ostalih mjera predlagali kako bi ta naša Hrvatska razvojna banka mogla pratiti projekte hrvatskih poduzetnika koji su pod udarom recesije, doslovno možemo to tako reći, na koljenima. Nenaplaćena potraživanja carine vidimo iz ovih podataka očito su veća od iznosa koje bih iz državnog proračuna trebao biti uplaćen za nedostajući temeljni kapital HABOR-a. Dakle, jasno je da se nikome ne treba uzimati u proračunu. Problema zapravo ne bi ni bilo ili bi oni bili puno manje dramatični, bili bi dakle blaži da državne institucije korektno odrađuju posao radi kojeg su osnovane, konkretno u ovom našem slučaju da carinska služba naplati ono što po zakonu mora naplatiti i tako poveća prihode u državnoj kasi. Očito je dakle da su nenaplaćeni carinski prihodi veliki problem ali ne samo carinske službe nego i države u cjelini. Sigurno je da je jedan od objektivnih razloga ogromne svote nenaplaćenih carina eskalirajuća nelikvidnost gospodarskih subjekata odnosno njihova nemogućnost plaćanja faktura, ali je isto tako sigurno da ima i mnogo internih razloga i propusta koji se manifestiraju u velikoj neujednačenosti u operativnom postupanju carinske službe. Postojanje tih velikih razlika u postupanju od područja do područja, od carinarnice do carinarnice vrlo ilustrativno potvrđuju pojmovi tvrde i meke granice kao nešto što je kod nas u Hrvatskoj sasvim uobičajeno podrazumijevajuće. Na sjeveru imamo tvrdu granicu a što je južnije to je granica mekša. Dakako i sigurno ne zbog toga što je na sjeveru hladnije a na jugu toplije. Naime, činjenica je da je u Hrvatskoj vrlo snažna percepcija carinske službe kao jednog od najvažnijih područja koruptivnog djelovanja. Posljednjih dana, sjećamo se, ponovo nas je na to podsjećao, dakle, na te …/Govornik se ne razumije./… kanale zviždač iz uprave za krijumčarenje. I eto, upravo zato što želimo vjerovati da će usvajanje ovog Prijedlog zakona o carinskoj službi doprinijeti otklanjanju tih unutarnjih slabosti i problema carinskog sustava i organizacijskom jačanju carinske službe u cilju njene veće ukupne efikasnosti, dakle, ne samo u smislu doprinosa državnom proračunu klub SDP-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o carinskoj službi koji je donesen 2001. godine osigurani su uvjeti za dosljednu primjenu carinskih propisa i utvrđena su ovlaštenja i odgovornosti carinske uprave sukladno ovlaštenjima i odgovornosti carinskih službi Postojećim zakonom je uređeno ustrojstvo, djelokrug, obavljanje poslova i obavljanje carinskom službom, ovlaštenja carinskih službenika, ovlaštenja i odgovornosti o prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u vezi sa poslovima carinske službe i ostalo. U cilju daljnjeg usklađivanja hrvatskog carinskog sustava i položaja carinske službe u cjelini sa carinskim sustavom i položajem carinskih službi u Europskoj uniji kao i obzirom na započete pregovore o pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo ovaj Prijedlog zakona o carinskoj službi usmjeren je na poboljšanje rada carinske službe, jasno određivanje prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika kao i način financiranja carinske službe. Prijedlogom zakona o carinskoj službi predlaže se mogućnost davanja većih ovlasti carinskih službenicima sa srednjom stručnom spremom, kako bi mogli obavljati neke od poslova koji su u djelokrugu službenika sa višom stručnom spremom i to sve u cilju bržeg i efikasnijeg provođenja carinskih postupaka. Nadalje, predložene su i izmjene u pravcu vršenja carinske kontrole nad cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske kako bi borba protiv carinskih prijevara i krijumčarenja bila što učinkovitija i uspješnija budući da carinska uprava provodi mjere carinskog nadzora i radnji carinske provjere sa ciljem otkrivanja carinskih i drugih prekršaja i ostalih kaznenih dijela počinjenih kršenjem carinskih i drugih propisa čija je provedba u nadležnosti carinske uprave. Zadaća carinskih službi unutar Europske unije nije samo prikupljanje prihoda i doprinošenje zajedničkom proračunu već i djelovanje carinske službe ima važnu ulogu u sigurnosti kroz suzbijanje kriminalnih radnji, svih oblika krijumčarenja, organiziranog kriminaliteta, terorizma, pranja novca i sive ekonomije. Osim navedenog carinska služba ima važnu ulogu cjelovitosti državne granice, zdravlje i sigurnosti ljudi, nadzora nad prometom dvojne namjene i drugo. Upravo zato, a kako bi se carinska uprava Republike Hrvatske što učinkovitije i aktivnije uključila i ostvarila svoju potpunu ulogu i misiju u cjelovitom sustavu zaštite carinskog nadzora i provjere nužno je regulirati te u skladu sa nacionalnim propisima povećati ovlasti carinskim službenicima. Predloženim zakonom se jasnije i preciznije navode poslovi koje navodi carinska uprava kao i poslovi koji su u nadležnosti Središnjeg ureda carinske uprave. Isto tako pokušava se riješiti i pitanje osiguranja boljih uvjeta za vrednovanje rada carinskih službenika. Neka od osnovanih pitanja koja bi se predloženim zakonom trebala urediti jesu to da se uređuje upravljanje carinskom upravom, carinskom upravom, njenim ustrojstvenim jedinicama i njihovim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te pitanja u svezi sa njihovim sjedištima, područjima djelovanja i početkom rada. Zatim propisuju se ovlasti službenika carinske uprave, raspoređenih na poslove provođenja carinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, carinske provjere, carinski dopuštenog postupanja ili uporabu robe, drugih carinskih postupaka, provođenje prekršajnog postupka. Nadalje, uređuju se prekršaji koji su stavljeni u djelokrug rada carinske uprave te način vođenja carinsko prekršajnog postupka. Propisuju se kaznene odredbe i to novčane kazne za prekršaje povredom odredbi ovih zakona. Na kraju zbog svega iznesenog klub Hrvatske Demokratske Zajednice u potpunosti podržava Prijedlog zakona o carinskoj službi. Hvala. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, sa suradnicom, kolegice i kolege. Možda malo žalosti što ovaj Prijedlog zakona o carinskoj službi nije navješten kao zakon koji mora biti po samoj svojoj naravi, po sadržaju, kao prvorazredno sredstvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. To je tek usput malo spomenuto, onako kako to je navedeno i u akcijskom planu za borbu protiv korupcije. zakon, ustvari carinska služba sa poreznom upravom, tu mora početi borba protiv korupcije i organiziranog i svake vrste opasnog kriminaliteta. A ne u Ministarstvu pravosuđa. Međutim, što se tamo zbiva, to jednostavno da ovako ljudi se ne potpišu, na kraju krajeva i nezavisni sindikat kojeg je gospođa Nadica Jelaš govoreći u ime kluba SDP-a i napomenula, jednostavno teško da možete povjerovati. Eksplozija novih uposlenika upravo je eksplodirala u carinskoj upravi i pojedinim ispostavama gdje se ljudi zapošljavaju, koje čak niti ne postoje. Naravno da su sve to politički podobnici. Tko to više može izdržavati? Koja to privreda? Koje to gospodarstvo može više izdržavati? Apsolutna politizacija carine. I onda su rezultati takvi kakvi jesu. Dakle, ja ću govoriti samo na temelju mjerodavnih papira, ne mog nekakvog osobnog dojma ili iz razgovora s ljudima koji čak ne moraju uvijek govoriti istinu. Evo što kaže Izvješće o radu državnih odvjetništava. Je li moguće dakle da prijava, kaznenih prijava za izbjegavanje carinskih nadzora gotovo nema? U 2006. godini bilo ih je 543, prošle godine 439 odnosno za razdoblje 2007. Prijave se podnose tu i tamo za pronalazak droge, ali za ostala kaznena djela krijumčarenja, dakle i cigareta, druge robe koju najčešće se koristi mafija koja je predmet njihovog interesa toga uopće nema. A da bude bizarnost još veća među ovih 439 postupaka nalaze se postupci protiv carinskih službenika koji nisu savjesno obavljali svoj posao. posao. Čak po mišljenju nadređenih počinili su kaznena djela, pa se među takvom bizarnošću, dakle u speku možete ovdje s jedne strane ovdje na području carine i carinske kontrole možete naći jednog opasnog carinika koji eto vidite što je radio, bio u sprezi sa jednim ocem koji ima dvoje blizanaca i 10 malih tutica, piđamica nije prijavio. I zato je taj čovjek suspendiran s posla i zato se vodi kazneni postupak. Pa ljudi pa gdje mi živimo! Nezavisni sindikat carinika se naprosto ignorira, ušutkava. Ljudi koji bilo što kažu smjenjuju se ili se raspoređuju na takva mjesta da ne trebaju ništa raditi, a kako se radi inače o ljudima koji su aktivni čeka se samo dakle, da oni sami daju otkaz i odu negdje raditi. Jer je najgore opet ništa ne raditi. Dakle, upravo čitav niz takvog bezakonja koje se radi u samom Carinskoj upravi što sindikat, Nezavisni sindikat carinika navodi. On imenom i prezimenom navodi osobe koje su raspoređene čak na rukovodeća mjesta i tamo na ispostavu koja uopće ne postoji. Onda o prijateljima i kumovima i prijateljicama čak da se o tome i ne govori, načelnicima općina koji se tamo zapošljavaju pa rade dva posla, pa onda prijateljice ljudi koji su u poglavarstvu. Pa kad onda to sve otkrije nezavisni sindikat, a naravno onaj koji su uprli na takve pojave i pojavnosti bivaju smijenjeni ili ne mogu sanjati da mogu napredovati. Ali do te mjere jel' kad se uzbudi javnost onda ti su ljudi kao u slučaju jedne žene dali sami otkaz jer nisu imali potrebne potrebne uvjete. Naravno da se sva ta zaposlenja vrše i mimo mišljenja Sindikata carinika pogotovo na ova čelna mjesta. To koliki je broj sada tih službenika, tih ispostava to je teško sada uopće i reći. Ali upravo u vremenu približavanja Europskoj uniji, kada je već Europska unija navijestila kako moramo smanjiti taj broj kao jedan sastavni dio i administracije evo vidite tu se nalaze i tu se događaju nova zaposlenja. Ovaj zakon eto navješten je onako malo stidljivo kao i zakon eto koji će se ipak boriti protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Kako može se onda dogoditi situacija da se terminal, odnosno dakle skladišta i tko će dobiti taj prostor daju milošću upravnika ili čelnog čovjeka u carini, a ne idu na javni natječaj. Kako je to uopće moguće? I da li se onda ima dobra namjera, jer ovo nije nekakva greška, tipfeler. Dakle, sustavno se izbjegava natječaj i javne nabave gdje god je to moguće. Pa onda se daje drugačiji naziv u pojedinim zakonima kako eto se saborski zastupnici ne bi dosjetili ili javnost ukazala na takve ozbiljne nedostatke. Prema tome, evo ja mislim da sada ne čitam sve te pojavnosti i sve te pojedinačne slučajeve što se događalo pojedinim ljudima koji su upozoravali dakle na šverc robe, što im se događalo, kako ljudi su se zapošljavali i kako su ulazili u sustav. Ja mislim da je već ova, dakle ta jedna situacija na koju upozorava sindikat već dovoljna da mi postojeći zakon, dakle nismo bili kadri ovdje primijeniti, odnosno vlast nije bila kadra primijeniti. Jer u biti evo do takve politizacije je došlo da je to upalo u oči i Europskoj uniji koja posebno upozorava na ovakve probleme u Hrvatskoj carinskoj upravi. Dakle, što će biti sa ovim, primjenom ovog novog zakona ako se i postojeći zakon u onim svojim elementarnostima, prije svega u suzbijanju korupcije, organiziranog kriminaliteta, krijumčarenja, prekograničnog kriminaliteta svake vrste ne poštuje. Ukoliko dakle se ne zaustavi ova opasna politizacija sustava onda ćemo imati ovako što imamo. Gospođa Nadica Jelaš je također upozorila zbog ovakvog ponašanja pati državni proračun. Dakle, sa takvim bezakonjem i nezakonitim postupanjem koji se tolerira ili jednostavno se propušta uočiti državni proračun trpi ogromne štete. S druge strane pojačana kontrola kod malih obrtnika. Dakle, da ne bi utajili koju kunu poreza. Tjedno im sada već dolaze dvije inspekcije. Bizarnosti radi evo mali dućan i vlasnik je kažnjen jer 3mm bila su na izlogu na vratima manja slova od propisanog. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa zastupnica je tu navela jedan niz netočnih navoda prije svega da su samo zapošljavani na carini politički podobnici. Mislim da, pa je onda normalno preuzela ulogu glasnogovornika nezavisnog sindikata. Obzirom da sam ja jedan od osnivača sindikata na carini i taj sindikat je u mojoj udruzi bio dok ja nisam eto iz te udruge. Taj sindikat kojeg ste vi glasnogovornica je jedan mali sindikat sa par, nekoliko možda desetaka članova i normalno da ima tu međusobnih problema i tenzija čak i među sindikata… …/Upadica Šeks: Slušajte pa ćete čuti govorite o tome onda se trebate informirati sa drugim sindikatima koji su veliki, koji su najveći, najbrojniji. Da li su ti problemi o kojima vi govorite točni ili nisu, jer ova vaša priča nije uvjerljiva iz razloga što ste samo glasnogovornica jednog malog, malog sindikata. Ingrid (SDP)** Kunst je meni replicirao, a nije ispravljao netočni navod i davao je svoje mišljenje, to je na kraju krajeva tako i rekao, dakle povrijedio je Poslovnik, odredbu članka 209. Ali je samo točno ovo što je rekao da sam ja glasnogovornica malih i malih sindikata i malih ljudi. To je sigurno točno, dakle po svim onim što vi niste još šapu i čizmu stavili. Niste u pravu kolegice. Zastupnik Boris Kunst je ispravljao vaš netočni navod, vašu tvrdnju, dopustite mi da ja izložim to, ako ćete biti tako dobri pa ćete mi dopustiti. Pa kako niste dobri, evo vidiš. Vi ste ustvrdili da su se u carini zapošljavali po politički podobnim kriterijima i zastupnik Kunst je to opovrgavao kao netočnu tvrdnju i to je ispravak netočnog navoda. Školski primjer ispravka netočnog navoda od strane zastupnika Borisa Kunsta, a školski primjer povrede Poslovnika od strane vas. Gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Novi moderniji i poboljšan Zakon o carinskoj službi potreban je iz nekoliko razloga. Zadaća carinske službe nije samo prikupljanje proračunskih prihoda. Potrebna carinska služba je aktivna sa sve većom ulogom u suzbijanju krijumčarenja, organiziranog kriminala, terorizma, pranja novca i sive ekonomije. Carinska služba ima i važnu ulogu u zaštiti cjelovitosti granice, zdravlja i sigurnosti ljudi, sigurnosti proizvoda, zaštite intelektualnog vlasništva. Zbog svega navedenog, važno je novim Zakonom o carinskoj službi povećati ovlasti carinskim službenicima kako bi mogli provoditi mjere zaštite carinskog teritorija i carinskog nadzora i provjere. Isto tako, neophodno je kroz zakon osigurati mehanizme poticanja učinkovitog rada jer je cilj, i to na međunarodnoj razini ubrzati protok roba, ali ne ugroziti pritom sigurnost. Upravo ove elemente zakon uspješno uređuje. Povećavaju se ovlasti carinskih službenika, daje im se veća ovlast kontrole svih prijenosnih i prijevoznih sredstava na području Republike Hrvatske. Uvode se posebne ovlasti carinskih službenika u svrhu jačanja borbe protiv krijumčarenja i drugih oblika kriminala. Carinski službenici mogu izdavati zapovijedi, upotrebljavati sredstva prisile. Uz povećanje ovlasti carinskih službenika, povećavaju se s druge strane mehanizmi kontrole, kvalitete njihovog rada, služba za unutrašnji nadzor će provoditi nadzor nad zakonitošću rada carinskih službenika u carinskom postupanju. Zakonom se uvode i mehanizmi premještaja, odnosno upućivanja u drugo mjesto rada carinskih službenika kako bi se osigurala objektivnost i kvaliteta obavljanja poslova. Naravno da su za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti rada bitni načini nagrađivanja i motivacije zaposlenika, zbog čega se zakonom predlaže donošenje uredbe kojom bi se između ostalog definiralo i nagrađivanje natprosječnih rezultata u radu. S obzirom da predloženi Zakon o carinskoj službi uvodi bitne preduvjete za unaprjeđenje rada carinske službe i preduvjete koji omogućuju kvalitetne promjene iz tradicionalne carinske službe usmjereno na prikupljanje prihoda u modernu službu usmjerenu suzbijanju različitih oblika kriminala i različitih u zaštiti granice i stanovništva, prijedlog zakona u potpunosti podržavam. Međutim, svaki zakon koji predloži ova Hrvatska Vlada o suzbijanju kriminala ili bilo čega dočeka se na nož, kao trebao je biti ovakav ili onakav. Kad se nešto ne donese, onda bi se opet trebalo. Svi mi znamo u ovoj državi i u ovome Saboru kako i na koji način su zapošljavali, pogotovo u carinskim službama zaposlenici, ravnatelji pojedinih službi od 2000. do 2004. godine, mislim da to kolegica Ingrid vrlo dobro zna, ali očito da se svaki zakon mora više politizirati, nego o njemu raspravljati. Hvala. Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo, hvala lijepo u ime, naravno predlagatelja na komentarima i sugestijama i na raspravi. Mislim da je rečeno vrlo jasno da svi praktički podržavaju ovakav prijedlog zakona jer i svi smo svjesni da donosi određena poboljšanja i unapređenja u odnosu na postojeći sustav. Međutim isto tako, dozvolite mi evo samo završno da se osvrnem na nekoliko segmenata koje smo u raspravi čuli. Dva konkretno vezana dakle za novo zapošljavanje u proteklih nekoliko godina. Dakle, trenutno u carinskoj upravi je zaposleno 3200 službenika u odnosu na 2004. godinu kada je bilo negdje oko 3100, dakle složiti ćete se svi da je to vrlo jedan mali, ili možemo reći neznatni porast, ali u svakom slučaju treba uzeti u obzir da u razdoblju od 2004. do danas je bilo naravno i prirodnog tijeka, tijeka, odnosno odlijeva ljudi, a s druge strane i sami znate i to smo nekoliko puta i u ovoj sabornici govorili i svi se složili da bi upravo pred carinskom upravom veliki izazov i odgovornost u smislu pristupanja Europskoj uniji, tako da dobar dio tog zapošljavanja u svakom slučaju je vezan uz izgradnju dodatnih administrativnih kapaciteta i pristupanje Europskoj uniji. Ali ponavljam još jedanput, ipak kad usporedite ukupne podatke, vidite da nije došlo do velikog zapošljavanja. I druga stvar koju bih htio reći ovdje završno, dakle ipak nekoliko brojki koje bi podijelio sa vama ovdje da čujete što je to carinska uprava, odnosno što carinska uprava čini, što je učinila, evo konkretno u 2008. godini. Broj pokrenutih prekršaja je bio 6250, pri čemu su utvrđene vrijednosti od nekih, možemo reći u pojedinim carinarnicama malih do milijun kuna do ukupno 147 milijuna kuna u jednoj carinarnici. Što se tiče nadzora i vrste kontrola nadzora, ukupni broj je 5731, od čega je najveći dio, naravno bio nad trošarinskom robom. Svi vrlo dobro znamo da je carinska uprava izravno praktički odgovorna za naplatu prema sadašnjem prijedlogu proračuna 9,5 milijardi od posebnih poreza. i prihode od carina, negdje milijarda i 900, i još dobar dio naravno prihoda od poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, vidite i sami kolika je njihova odgovornost, ali zapravo treba ipak u svakom slučaju i prepoznati njihov rad, odnosno rad carinske uprave. Što se tiče trošarinske robe od ovih 4836 kontrola kontrola koje su provedene 2008. godine, najveći dio se naravno ticao naftnih derivata, 3,5 tisuće, pri čemu zaista treba spomenuti da su kontrole rađene i nad pravnim osobama i nad fizičkim. To smo nekoliko puta i govorili u kontekstu, što je uvažena zastupnica rekla, da li smo dovoljno ili nedovoljno promovirali ovaj prijedlog zakona u smislu borbe protiv korupcije. To mogu uzeti naravno kao sugestiju na neki način i kritiku, ali mislim da sam to i uvodno rekao da ovaj zakon nije u skladu sa akcijskim planom i svakako je i namijenjen upravo daljnjoj borbi protiv korupcije. Što se tiče tih utvrđenih nepravilnostima i nad pravnim i nad fizičkim osobama, najvećim dijelom se tiču nepravilnosti u smislu korištenja ulja za loženje i eurodizelskog goriva, obojenog plavom bojom u svrhe svrhe za koje nije namijenjen. Isto tako treba spomenuti brojku od 22 milijuna komada različitih vrsta cigareta koje su zaplijenjene tijekom 2008. godine. dakle, samo nekoliko brojki kojima sam kojima sam želio dočarati zapravo i pokazati rad carinske uprave, konkretno npr. 2008. godine mislim da ćete se svi složiti da ni u kom slučaju nije zanemariv nego dapače mislim da je i pohvalan. Evo u svakom slučaju još jedan put moja zahvala na raspravi i u svakom slučaju uzet ćemo i određene komentare i sugestije. Hvala lijepo.